Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja ovo dodatno obrazložiti? Da. Državna tajnica, jel tako, Tajana Kesić Šapić, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Kesić-Šapić, Tajana** Hvala lijepo. Poštovane dame i gospodo zastupnici, malo gospodarstvo kao zbirni pojam obuhvaća obrte, zadruge, mala i srednja trgovačka društva te druge oblike privatne poduzetničke aktivnosti. Ona je jedan od najvažnijih pokretača ukupnog gospodarskog razvoja. Potiče privatno vlasništvo i poduzetničke sposobnosti, prilagodljivo je promjenama na tržištu, generira zapošljavanje, pomaže diverzifikaciji gospodarskih aktivnosti i znatno pridonosi povećanju proizvodnje izvoza te tako čini najdinamičniji dio gospodarskog sustava gospodarskog sustava Republike Hrvatske. Subjekti malog gospodarstva čine čak 99% ukupnog broja gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj. Istovremeno, u njima je zaposleno 55% ukupnog broja zaposlenih, te čini bitan udio u bruto domaćem proizvodu. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva donesen je 2002. godine i njime je stvorena pravna osnova za poduzimanje mjera gospodarske politike usmjerenih ka dinamičnom razvoju cjelokupnog gospodarstva, a posebno mjera prilagođenih definiranim gospodarskim subjektima malog gospodarstva. Izmjenom Zakona o računovodstvu, a isto tako i neobaveznih smjernica Europske unije došlo je do neusklađenosti definicija, veličina, gospodarskih subjekata u Hrvatskoj. Znači definicija koje reguliraju veličinu mikro, malih i srednjih poduzetnika. poduzetnika. Nacionalnim programom za pridruživanje Europskoj uniji za 2006. godinu Republika Hrvatska je preuzela obvezu usklađivanja propisa nacionalnog gospodarstva sa Acquis Comunitaire koji će biti ispunjeno usvajanjem ovog zakona. Cilj ovog zakona je pojednostaviti okruženje za malo gospodarstvo korištenjem zajedničke definicije u skladu sa Zakonom o računovodstvu, poboljšati statističko izvještavanje izbjegavanjem višestrukih statističkih definicija, uspostavljanja boljeg sustava upravljanja poticajnim mjerama namijenjenih malo gospodarstvu kako bi se postigla veća uspješnost i djelotvornost razvojnih smjernica Vlade, s obzirom na veliki broj programa potpora malog gospodarstvu koji se provode. Usklađena i detaljna definicija ima za cilj osigurati veću pravnu sigurnost te uvažiti gospodarsku stvarnost što će dovesti do pojednostavljenja i ubrzanja administrativnih postupaka u slučajevima kada je podjela na mikro, male i srednje gospodarske subjekte neophodna. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva uređuje se sljedeće. Definicijski obuhvat malog gospodarstva radi preciznog utvrđivanja ciljne skupine subjekata malog gospodarstva kojima su namijenjene poticajne mjere u skladu sa Zakonom o računovodstvu i preporukama Europske unije, kriteriji za razlikovanje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva, posebne poticajne mjere za stručnu izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika, odnosno primjenu načela cjeloživotnog učenja. Propisuje se obvezna primjena propisa o državnim potporama prilikom dodjele potpore. Isključuju se aktivne i preventivne mjere zapošljavanja koje su predmet posebnih propisa i programa, pojašnjava se raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Usklađuje se zakonska terminologija sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave. Posljedice koje će pristjeći donošenjem zakona su sljedeće. pojednostavljenje okruženja za malo gospodarstvo korištenjem zajedničke definicije u skladu sa Zakonom o računovodstvu, povećano statističko izvještavanje izbjegavanjem višestrukih statističkih definicija, te približavanje preporukama Europske unije, što će uskladiti udovoljavanje uvjetima za programe Europske unije namijenjene malog gospodarstvu. Ovo je prvi zakon u Republici Hrvatskoj na kojem je napravljena procjena učinaka zakona na gospodarstvo gdje smo mjerili utjecaj različitih definicija, dakle sadašnje definicije koje na osnovu sadašnjeg Zakon o poticanju malog gospodarstva, definicije koje se primjenjuje temeljem Zakona o računovodstvu i preporukama smjernice Europske unije koju preporučuje Europska unija. Procjena učinaka je pokazala da prihvaćanje europske definicije donose najveće koristi našim poduzetnicima jer bi puno veći broj poduzeća ušao u sustav potpora za malo i srednje poduzetništvo, ali po znatno oštrijim kriterijima. U ovom trenutku smatrali smo neophodnim uskladiti definiciju iz Zakona o poticanju malog gospodarstva sa računovodstvenom definicijom, a drugi korak je usaglašavanje i izmijenjenog Zakona o poticanju malog gospodarstva sa smjernicama Europske unije. Dame i gospodo donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju malog gospodarstva stvorit će se pretpostavke za poboljšanje transparentnosti i pristupačnosti mjera poticaja za malo gospodarstvo uz podizanje razine usklađenosti mjera te približavanje preporukama Europske unije čime će veći broj poduzetnika imati pravo kandidirati se na poticajne programe namijenjene malom gospodarstvu u Republici Hrvatskoj, ali i u Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Valter Poropat.

Hvala. Naravno da zakonska regulativa koja dolazi u raspravu na prvo čitanje mislim da je u svakom slučaju dobro došla i u svakom slučaju klub IDS-a ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u određenim segmentima sigurno će i podržati. Jer smatramo da on po svojoj koncepciji doprinosi razvoju malog gospodarstva u konačnosti. Ako se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva uređuje definicijski obuhvat malog gospodarstva radi preciznog utvrđivanja ciljne skupine subjekata malog gospodarstva kojima su namijenjen poticajne mjere u skladu sa Zakonom o računovodstvu i preporukama Europske unije, ako se kriteriji za razlikovanje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva, ako su posebne mjere za stručnu izobrazbu, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju radnika, odnosno primjenu načela cjeloživotnog učenja, ako se isključuje ako se isključuje aktivne i preventivne mjere zapošljavanja koje su predmet posebnih propisa i programa, ako se pojašnjava raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, ako se povećava broj nositelja provedbe programa razvoja malog gospodarstva čime se utvrđuje, širi institucionalni okvir za provedbu, kontrolu pojedinih mjera, a time i ostvarenje postavljanja ciljeva onda kažem u svakom slučaju ovakve stvari treba podržati. Ako su posljedice koje će proisteći donošenjem ovog zakona, pojednostavljenje okruženja za malo gospodarstvo korištenjem zajedničke definicije, ako se, ako bude poboljšano statičko izvještavanje izbjegavanjem višestrukih statističkih definicija, itd., itd. onda ovakva rješenja u svako slučaju treba i podržati. Vjerujem da u svemu tome dobro je da imamo i mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja između ostalog kaže, Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoj malog gospodarstva ne sadrži odredbe koje su u suprotnosti sa zakonima, s odredbama Zakona o državnim potporama. Međutim radi izbjegavanja mogućih nejasnoća i primjeni Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva Agencija predlaže da se u tekst Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju malog gospodarstva doda članak koji glasi, pod navodnicima, "Sve poticajne mjere iz ovog zakona donijet će se u skladu sa propisima o državnim potporama.". Vjerujem da će se taj, vjerujem da će se to ugraditi. Drugo što želim napomenuti i što me u ovom slučaju interesira s obzirom da su u ovom dijelu, dakle usklađivanje mikro, malih i srednjih poduzetnika u članku 1. dakle mijenja se članak 1. koji je rekao u prvom stavku, malo gospodarstvo u smislu ovog zakona čine subjekti, stavak, točka 3. Dakle oni subjekti koji ostvaruju ukupni godišnji promet od 60 milijuna kuna ili imaju zbroj bilance ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u vrijednosti do 30 milijuna kuna. Taj zakon se sada mijenja praktički koliko vidim, četverostruko. Dakle idemo od 60 milijuna kuna na godišnji promet od 216 milijuna kuna i obveznici poreza na dohodak od vrijednosti 30 milijuna kuna na 108 milijuna kuna pa mi je tu malo mogu slobodno reći nejasno, kamo onda idu naši hrvatski mali poduzetnici. Ja znam da je mali poduzetnik u Austriji ili u Italiji sasvim nešto drugo od malog poduzetnika u Hrvatskoj pa možda to je za mene eto mogu reći upitno zbog zbog čega je došlo do toga pa vjerujem da ću dobiti i odgovor na to. Međutim, s obzirom da se i HABOR spominje u ovome, znam da upravno vijeće koliko mi je poznato ima veliki broj članova ako sam, je li tako HAMAG da, oprostite. HAMAG. Ne znam kako, vjerujem da bi bilo dobro da se u tom smislu nešto napravi, da li da se smanji broj, ali u svakom slučaju mislim da bi bilo jako dobro da se uključe unutra. U konačnosti evo klub IDS-a predlaže da se do drugog čitanja ovaj prijedlog zakona usaglasi i sa mišljenjem Hrvatske gospodarske komore kako bi malo gospodarstvo dobilo mjesto i ovim zakonskim prijedlogom koji mu u konačnosti treba i pripasti. Hvala. Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite.

gospođo državna tajnice. Ja mislim da ovdje nema simbolike da zapravo mi iz zadnjeg reda govorimo o malom gospodarstvu, jer malo gospodarstvo je koliko vidimo iz ovih podataka u prvom redu, ali eto uvijek ima ponešto. Dakle pokazala se potreba vidimo iz prijedloga zakona, za definicijski obuhvat malog gospodarstva, dakle definira se podjela na mikro, male, srednje subjekte, malog gospodarstva, pa se utvrđuje i maksimalni kriterij godišnjeg prometa, ukupne aktive, dugotrajne imovine koju ti subjekti moraju zadovoljavati. Mislim da su brojke u redu i da ih treba podržati i pritom se uz ovo sve mora se poštivati i jasno i sklad sa Zakonom o računovodstvu, a dobro je uvažiti i smjernice Europske unije iako su one za sada neobavezne. Cilj je postizanje što boljeg rezultata poticajnim programima malog gospodarstva i bolje koordinacije. Ovdje je interesantno naveden je i primjer da čak 8 vladinih institucija u Hrvatskoj osigurava podršku malom gospodarstvo kroz 65 izdvojenih poticajnih programa. Ovdje se jasno dosta teško poduzetnicima snaći, ali evo sve više je različitih institucija koje se tim bave, poduzetničkih centara tako da poduzetnici imaju tu onako jaku logistiku. I Europska unija vidimo da traži pojednostavljenje regulatornih okvira, usklađivanje statističkog promatranja malog gospodarstva radi standardiziranja Hrvatske sa zemljama Ovim zakonom ja mislim, prijedlogom zakona da će sve ovo što sam naveo, biti postignuto. Koliko su bitni zapravo predpristupni fondovi treba, a treba o tome malo više porazgovarati i vidjeli smo i mi koji smo evo bili na jednom seminaru u Bruxellesu, evo uz nekolicinu kolega, gdje smo imali predavače iz zemalja koje iz novih zemalja koje su pristupile nedavno Europskoj uniji, gdje su nas zapravo upozoravali koliko na žalost oni sredstava nisu koristili. Dakle jako dobronamjerno. Prema svim tim pristupima treba itekako prići vrlo ozbiljno iskoristiti maksimalno sve što se nudi jer zapravo i gospodarstvo uvijek treba itekako puno sredstava. Vidimo da je pomak priličan, evo i dobili smo podatak da 2003. godine 2,5 poduzetnika bilo je na 100 stanovnika, 2006. već je više od 6 poduzetnika na 100 stanovnika iako Hrvati baš nisu skloni poduzetništvu ali vjerujem da sve više kreću u to. A da im evo ministarstvo pomaže i Vlada da im ovdje pomaže vidimo iz niza primjera. Malo i srednje poduzetništvo čak predstavlja 99% registriranih poslovnih subjekata pa tim više treba obratiti dakako pažnju na uvjete u kojima poduzetnici funkcioniraju. Prema podacima FINA-e evo imamo čak da su ukupni prihodi malog poduzetništva u 2005. godini 10% veći nego godinu dana ranije, dakle i tu su pozitivni sigurno pomaci koji se dobro vide. Što im Vlada nudi? Nudi im evo i HITRO.HR servis. Kolega veli da samo ne znam tisuću registriralo preko HITRO servisa, a 3 tisuće na jedan klasičan način što je jako dobro, jer ako to zbrojimo to je onda 4 tisuće novih poduzetnika pa evo možemo biti i s tim zadovoljni. Inače poduzetnici još uvijek nisu skloni baš previše informatici, izbjegavaju gdje god mogu, jasno oni veći uzimaju ljude koji dobro barataju informatikom, pa je to i jedan od razloga što još uvijek rade na klasičan način. Evo u lipnju 2006. godine uveden je i tzv. E-obrt, elektronički servis za one line registraciju obrta. Nestrpljivo čekamo što će sve HITRORez uništiti. Ja vjerujem da će dosta toga nestati, a s tim i niz ograničenja. S ciljem lakšeg pristupa financijskim sredstvima evo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u suradnji sa područnom samoupravom i poslovnim banka … provodi lokalni projekt razvoja poduzetnik. je od 2 do 4% što sigurno je dobro primljeno. Prema tom projektu poduzetnicima je odobreno 3 tisuće 474 kreditnih zahtjeva, a odobreni iznos zahtjeva je čak 3,7 milijardi kuna. Potrebno je naglasiti da se više od polovine odobrenih zahtjeva ipak odnosi i na obrtnike. Zatim imamo još projekte koji će itekako pomoći, to je projekt E-porezna, tako da će se moći informirati na sve moguće načine, neće više biti pitanja što zbog čeg. Uslugom E-regos u sklopu HITRO servisa uklanja se i šaltersko čekanje pri predaji obveznih obrazaca za mirovinsko osiguranje. Zatim novi poduzetnici itekako se mogu, pa i oni koji se namjeravaju proširiti mogu koristiti i E-katastar, a i digitalne zemljišne knjige u okviru projekta E-pravosuđe sadrži podatke iz zemljišnih knjiga koje su itekako usklađene, koje bi trebale biti maksimalno usklađene, jer sjetimo se da posjedovanje vlasnik i posrednik stvarno ima niz stvari neusklađenih pa se mnogi iznenade kada dobiju papire. Nedavni susret smo imali sa MMF-om gdje oni po običaju opet ukazuju na teškoće sa investicijama, teškoće s poduzetnicima. Mi smo im lijepo obrazložili da tko god od investitora dođe sa dobrim namjerama i tko želi na jedan transparentan način bez obzira bio to naš poduzetnik ili strani poduzetnik ovdje otvoriti firmu da to može. Problem je s onima koji zapravo dolaze najčešće preko predstavnika, naših državljana, ovdje gdje namjere baš nisu u redu. ako se to dobro detektira neće biti nikakvih problema. Dakle, Klub HDZ-a u svakom slučaju će podržati ovaj Zakon, a vjerujem da će do drugog čitanja biti prihvaćeni i prijedlozi za poboljšanje. Hvala. Hvala. U ime Kluba HSS-a gospodin zastupnik Željko Pecek, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Evo, sada sam i u prilici da pokažem izmjene Zakona koje koštaju 200 tisuća kuna. 10 članaka, svaki članak tisuća kuna i donio je uglavnom odredbe, briše se ovo, briše se ono, a nema niti jedne nove mjere. Obratno, mjere se ukidaju, a dobro da je kolega Markovinović govorio o obrtništvu i o poduzetništvu jer inače ti ljudi ne bi ni znali kako im je dobro. Zbog čega ih je onda 30-ak tisuća u blokadama i zbog čega jedva preživljavaju? Zbog nedostatka onih mjera koje bi se trebale dogoditi, a i ovim Zakonom ja podsjećam neke mjere ukidamo, a i ovim Zakonom omogućavamo nekim drugim da se utrpaju u malo gospodarstvo. Pa zašto ja želim reći da je i ovo zakon koji idemo korak unatrag, kojem previsoko dižemo ljestvicu. Dižemo je kod kriterija. Mi omogućavamo pristup velikima da se koriste mjerama za potpore obrtništvu i malom gospodarstvu i to upravo u momentu kada možemo očekivati nešto više iz Europe. Pa možete misliti koliko će tih malih biti u prilici konzumirati taj novac pretpristupni ako konkuriraju zajedno sa velikima. Pa mi smo digli kriterije da će i INA se moći pojavljivati, karikiram stvari naravno, kao mali gospodarstvenik. Pa jeste vi pročitali što ovdje piše? U članku 1. piše da je mali gospodarstvenik onaj koji ostvari 216 milijuna kuna prometa. Da je mali gospodarstvenik onaj koji ima vrijednost imovine 108 milijuna kuna. Znači, on će moći konkurirati mjerama koje provodi Vlada Republike Hrvatske, koje provodi ministarstvo, HBOR, koje koje provodi Agencija za malo gospodarstvo i naravno moći će konzumirati pretpristupne europske fondove. Ali ovdje vam lijepo piše u uvodu kada se hvalimo koliko imamo malih i srednjih poduzeća, kažemo da ih je 70 tisuća i kažemo koliko imaju zaposlenih, jednako tako koliko imaju prihoda. Pa prihod prosječni malog gospodarstvenika je negdje oko, ja procjenjujem u ovoj godini, oko 500 tisuća eura. Znači, negdje oko 3 i nešto milijuna kuna, a mi stavljamo kriterij za male gospodarstvenike da imaju prihod 216 milijuna kuna. Pa što je rukovodilo predlagatelja da ovako visoko digne ljestvicu, da omogući pristup velikima? Pa da li uvijek baš moramo slušati preporuke Europske unije? I one nisu išle u tome pravcu. unija ima slične mjere i da ima slične kriterije, ali pokušajte se staviti u poziciju prihoda i imovine malih poduzeća u 25 zemalja Europske unije i u Hrvatskoj. Pa naravno da to uopće nije usporedivo. Znači, sada će, kažem, jedna INA moći konkurirati za poticajne mjere. Jednako nam vrijedi i u članku 2. koji je jedino "inovativan", pod navodnicima, kao i članak 1. Mikro-subjekt je onaj koji ostvaruje prihod od 14 milijuna kuna, godišnji prihod. Ili godišnji prihod koji je 5 puta veći od prosječnog prihoda malih gospodarstvenika. Pa o čemu mi pričamo, gospodo? Pa kako možemo hvaliti ove mjere? Ovo nema veze sa životom hrvatskih poduzetnika. To je ono što ja želim prokomentirati. Jednako tako i kod imovine, mikro ili najmanji subjekat malog gospodarstva je onaj koji ima vrijednost imovine milijun eura, 7 milijuna kuna. Pa kakvi su to mikro gospodarstvenici? I naravno, mi ćemo omogućiti svima njima da koriste mjere. Doduše u ovom Zakonu tih mjera nema. Ovim Zakonom mi predlažemo štoviše da i neke mjere izbrišemo. Osim definicije i krivih kriterija za razlikovanje velikih i malih u Hrvatskoj, ovim Zakonom i brišemo neke aktivne mjere zapošljavanje, jer kažemo e to ćemo riješiti kroz druge zakone. Naravno, uvijek kažemo riješit ćemo kroz druge zakone pa ne riješimo nikad. Tako da ćemo ovdje i brisati odredbu prema kojoj mali gospodarstvenik može koristiti posebne podrške, odnosno dobiti bespovratnu potporu ako zapošljava svakog novog radnika i ako ga zadrži. To je u Zakonu donijeto kao mogućnost. Naravno, na osnovu tog zakona je trebao biti donijet posebni program koji bi na ovaj način podupreo male gospodarstvenike, međutim ne. Mi ne donašamo program, mi ukidamo tu mogućnost. Jednako tako Hrvatska agencija za malo gospodarstvo je mogla, a ja mislim da je i trebala, provoditi mjere odnosno djelatnost javnog natječaja kako bi mali gospodarstvenici dobili u zakup nekorišteni državni prostor koji može biti u poslovnoj funkciji i kako bi putem natječaja to mogli kupovati, odnosno dobiti u zakup. na jednostavan način za 200 tisuća kuna kažemo, e to brišemo. Tu mjeru Hrvatska agencija za malo gospodarstvo više neće provoditi. Ali ona je nastala kao specifična mjera Agencije i kao specifičan pristup prema malom gospodarstvu u Hrvatskoj. u Hrvatskoj. Znači, ona sada uopće gubi tu mogućnost i Zakon zabranjuje da na taj način ta Agencija i djeluje. Ali koja je uloga Agencije? uloga Agencije kada je valjda stasala jer je već novi zakon i novi statut Agencije čini mi se 4 godine, pa vjerojatno bi trebala imati podružnicu u svakoj županiji i svakom većem gradu u Hrvatskoj kao što je to svagdje na svijetu od Amerike, Njemačke, Nizozemske. Ne. U Hrvatskoj mi to nemamo. Mi to nemamo, vjerojatno će me gospodin Markovinović uspješno ispraviti kod toga jer već vidim da diže palicu, on je uspješan ispravljač onoga što nije rečeno, međutim i mene bi veselilo da ta Agencija za malo gospodarstvo je i u Vukovaru, i u Dubrovniku i u Zagrebu i veselilo bi me da je do tih mjera moguće pristupiti na tako jednostavan način. Problemi Hrvatske su poznati, to je nezaposlenost, to je deficit, to je preveliko zaduženje, to je neuravnotežen regionalni razvoj, to je i korupcija, tu je pravna nesigurnost. Pa koji ti problemi zapravo ne utječu direktno na malo gospodarstvo, na obrtništvo? Ma svi utječu direktno, jer naravno ako je korupcija on je težem položaju, ako je pravna nesigurnost pa kad on na sudu se izbori za bolje plaćanje faktura koju je poslao propast će. Međutim, što mi sada tu pokušavamo promijeniti kroz ovaj Zakon i kroz sve druge mjere? Želimo li mi osim vertikalnih imati i horizontalne mjere? Želimo li mi prići rješavanju problema odozdola prema gore jedanput, a ne samo uvijek odozgora prema dole? I želimo li mi voditi takvu politiku koja će rješavati administrativne prepreke, pa ja ih još uvijek vidim i u ovom Zakonu. I želimo li mi stvarati jedno podupirajuće financijsko okruženje naročito za malo gospodarstvo? Znate što se dogodilo u Hrvatskoj unatrag pet, šest godina? Dogodilo se da je veliko gospodarstvo doživjelo pad u zaposlenosti, a malo gospodarstvo je doživjelo rast i to vrlo intenzivan rast i mi to možemo nastaviti. Zaklinjemo se malo gospodarstvo je generator razvoja, generator zapošljavanja, veliki potencijal kod izvoza, međutim kada donašamo mjere, kada mijenjamo zakon uvijek to zaboravimo. Europa, toliko se na nju zaklinjemo,

koje su i poboljšale zakonodavni okvir, a naročito su donijele mjere kako pomoći malom gospodarstvu tako da možemo tamo naći mjere kojima se želi razvijati poduzetnička klima, nalaze se mjere kako se ubrzati mogu bankarski postupci prema malima, kako konačno i povećati učinkovitost i kako povećati transparentnost Vladinih mjera prema malom gospodarstvu i općenito instrumenata za poduzetništvo, kako poboljšati pristup kapitalu, naročito ako su u pitanju državne institucije kao HBOR, kako izgraditi dalje poticajnu infrastrukturu za male poduzetnike? Pa gledajte mi smo imali call centar prije četiri godine za male poduzetnike ne samo u Zagrebu, nego u svim županijama gdje je dnevno bilo nekoliko stotina poziva, ali mi to više nemamo. Mi smo imali jedno glasilo specijalizirano za malo gospodarstvo pa mi to više nemamo. Evo vidite, Europa to radi, a mi evo u zadnjoj godini mandata Vlade mijenjamo Zakon na krivi način, mijenjamo tako da dižemo letvicu previsoko da omogućavamo velikima da koriste mjere za male i kunemo se kako smo poduzetnička Vlada, kako smo kao što je to rekao kolega Markovinović e-Vlada, e-registar, e ovo, e ono, a zapravo rezultati konkretni kada mijenjamo zakon, kada donašamo poticajne mjere nema ih. Pa i u ovom Zakonu piše da njegove promjene neće zahtijevati dodatno angažiranje novaca iz državnog proračuna, ništa on novoga nije donio, život znači obično kada se to podupre i financijski, međutim očito kao što to barem ovdje piše od toga nema ništa. Ja smatram da mi moramo pronaći druge načine, kvalitetnije načine, suvremenije načine da se približimo sektoru obrta i malog gospodarstva. Oni imaju velika očekivanja od nas kao što jednako imamo mi od njih da zapošljavaju i da se razvijaju. preduvjet je jedan ambiciozniji Zakon o malom gospodarstvu, ovo je prvi takav zakon koji mijenjamo, on je po prvi puta donijet, ali sada kod izmjena potpuno sam siguran da bi on trebao imati kvalitetnija rješenja, da bi trebao imati više poticajnih mjera da ne djeluje tako decentralizirano kao što mu je očita namjera da to bude i dalje. Tako da idemo probati postati kvalitetniji, idemo probati postati inovativniji. Najlakše je reći mijenjamo zakon zato jer predlaže, ne traži, nego predlaže da povećamo kriterije kod ukupnog prihoda za malo gospodarstvo. Pa onda ćemo reći mali gospodarstvenik je onaj koji ostvaruje 216 milijuna kuna, makar prosječni ostvaruje 3 milijuna kuna. Što je to 70% više nema veze, 70 puta više nema veze. Bitno da smo mi našli negdje nekakvu preporuku Europe i pretočili je u zakon, a da se po običaju nismo ni sa kim konzultirali i da po običaju ne znamo što to nosi u budućnosti. Pa ja sam potpuno siguran što nosi. 90% svih poticaja će odnijeti veliki, 90% fondova iz Europske unije će odnijeti veliki koji imaju prihode preko 100 milijuna kuna, koji imaju vrijednost imovine preko 100 milijuna kuna. Kako da mikro subjekt sa jedan ili dva zaposlena uspješno konkurira onom koji ima 200 zaposlenih i 200 milijuna kuna prihoda? Ja vas uvjeravam nikako i zbog toga predlažem, a to će biti i naš uvjet podrške kada zakon dođe na dnevni red u drugom čitanju da smanjimo kriterije, da ukupni prihod svedemo u realne hrvatske okvire, a jednako tako i da vrijednost imovine svedemo u okvire u okvire kao što to je u hrvatskom malom poduzetništvu. To se odnosi jednako i na male i na mikro poduzetnike, a ono što je još dodatni uvjet HSS-a je da umjesto da brišemo potpore i aktivnosti koje su mogle pomoći malom gospodarstvu da u idućim izmjenama imamo barem nekoliko novih oblika mogućnosti da obrtnik i mali gospodarstvenik dobije podršku koju će osjetiti u džepu, a ne samo verbalnu kao što to prečesto radimo. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Kruno Markovinović. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa samo uvodno i kolega je rekao, veli: "Obrtnici ne znaju kako im je dobro." Pa ja mislim da znaju, da im je bolje nego kad ste vi bili ministar jer su razlike u većem broju poduzetnika, većem prihodu, većem porezu na dobit ogromne. I konačno kolega vaš najveći uspjeh je bio da oderete županijske, gradske i općinske proračune i odigrate dobročinitelja poduzetnicima i obrtnicima. A zahvaljujem na komplimentu da sam uspješan ispravljač neuspješnih ministara. Hvala.

i tako te akontacije su kasnije bile neopravdane. A prvi je na redu u pojedinačnoj raspravi gospodin Miroslav Korenika kojega nema. Vesna Škare-Ožbolt? Također. Gospodin Ivan Vučić. Izvolite! Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici! Pa pripremio sam jednu raspravu ali malo iziritiran raspravom kolege Peceka ipak ću početi nešto drugo. Posebno ću reći da nije na svu sreću tako lijepo kako kaže moj kolega Markovinović ali isto tako 5 puta tako nije ni sve tako crno kako bi želio prikazati kolega Pecek. I najsretniji bi bio kad bi mi iz vlasti i vi iz oporbe ili ako nekad bude različito podržali jedan zakon i rekli da je on dobar i da vodi gospodarskom rastu u državi Hrvatskoj. Uvažavajući činjenice da je malo gospodarstvo jedan od najvažnijih pokretača gospodarskog razvoja, da malo gospodarstvo čini 99% gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata u Hrvatskoj, da malo gospodarstvo čini 55% ukupnog broja zaposlenih. Iznova tako valja istaknuti rezultate koje je malo gospodarstvo prema podacima iz financijskih izvješća postiglo u 2005. godini, srednje i veliki gospodarski subjekti povećali su konsolidirani financijski rezultat za 2 i pol puta, te je on iznosio 2,4 milijarde kuna a mali gospodarski subjekti su od negativno konsolidiranog financijskog rezultata u 2004. godini postigli pozitivan sa povećanjem većim od 300 koje obuhvaćaju samo pravne osobe u 2005. godini je 70 tisuća 729 malih i srednjih poduzetnika sa 457 tisuća zaposlenih ostvarilo 200,9 milijardi kuna ukupnog prihoda. I u obrtu se bilježi značajan porast te je u Republici Hrvatskoj u 2003. godini bilo 100 tisuća 061 registriranih obrta sa 138 tisuća 582 zaposlena a u 2005. godini bilo je 105 tisuća 393 943 zaposlena. Dobro je da Vlada ide sa prijedlogom ovog zakona, dobro je da on ide u dva čitanja i svakako da će donošenje ovog zakona unaprijediti ove gospodarske pokazatelje koje smo i dalje rekli. Isto tako ovim zakonom uređuje se sljedeće: definira se obuhvat malog gospodarstva radi preciznog utvrđivanja ciljane skupine subjekata malog gospodarstva, uređuju kriteriji za razlikovanje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva, donose posebne poticajne mjere za stručnu izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika, odnosno primjenu načela cijelog životnog učenja. Propisuje se obavezna primjena propisa o državnim potporama prilikom dodjele potpora. Pojašnjava se raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, povećava se broj nositelja provedbe programa razvoja malog gospodarstva, usklađuje se zakonska terminologija sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjeg tijela državne uprave. Ovo je prvi zakon u Hrvatskoj na kojem je napravljena procjena učinka Zakona na gospodarstvo gdje se mjeri utjecaj različitih definicija na malo gospodarstvo, Zakona o računovodstvu, Zakona o poticaju malog gospodarstva na poduzetnike u Republici Hrvatskoj. Procjena učinka je pokazala da prihvaćanje europske definicije donosi najveće koristi našim poduzetnicima jer bi puno veći broj poduzeća ušao u sustav potpora za malo i srednje poduzetništvo ali se zato oštrijim donošenjem ovog zakona usklađuje definicija Zakona o poticaju malog gospodarstva sa definicijom iz Zakona o računovodstvu. A sljedeća faza je usklađivanje oba zakona sa smjernicama Europska definicija za razlikovanje mikro, malih i srednjih poduzeća nije direktiva već samo smjernica zemalja Europske unije. Mi se ovim promjenama zakona usklađujemo sa definicijom Europske unije o definiranju broja zaposlenih, neovisnosti u poslovanju, godišnjem prihodu, imovini kod mikro poduzeća dok su kriteriji ukupnog godišnjeg prihoda imovine za mala i srednja poduzeća niža od preporuke Europske unije. Još jednom podržavam donošenje ovog zakona u dva čitanja. Siguran sam da će predlagač uvažiti mišljenja svih zastupnika i klubova koja mogu unaprijediti donošenje ovog zakona kao i preporuku Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Ivica Klem. Izvolite! **Klem, Ivica (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici Vlade Republike Hrvatske! Evo uistinu je bilo potrebno donijeti izmjene i dopune Zakona o poticanju maloga gospodarstva i definirati okvire postojećeg zakona. Svakako da treba težiti ka što učinkovitijem Zakonu o poticanju malog gospodarstva jer iz svih ovih podataka upravo je razvidno a i više puta je naglašeno i u današnjoj raspravi da je nužno i neophodno jačati malo i srednje poduzetništvo upravo iz razloga što upravo to malo i srednje poduzetništvo je i najžilavije i najotpornije i najprije najprije se prilagođava svim uvjetima tržišta kako na razini Republike Hrvatske tako sutra i na razini Europske unije. U ovom dijelu posebno me raduje što se između ostaloga povećava broj nositelja provedbe programa razvoja malog gospodarstva ali isto tako što se pooštrava i kontrola poticajnih mjera jer ćemo na taj način spriječiti svaku moguću zlouporabu svih onih koji su eventualno koristili poticajne mjere a da te mjere nisu koristili za one namjene za koje su te mjere bile i predviđene. Što ćemo u ovom slučaju dobiti dobiti sa izmjenama i dopunama zakona, svakako bolje okruženje za malo gospodarstvo kroz korištenje zajedničke definicije u skladu sa Zakonom o računovodstvu kroz poboljšano statističko izvještavanje, kroz približavanje preporuka Europske unije gdje ćemo kao cilj između ostaloga dobiti i mogućnost korištenja i onih europskih fondova uz sve one poticajne mjere koje Republika Hrvatska kroz resorna ministarstva osigurava. U ovom dijelu svakako treba dati potporu potporu izmjenama i dopunama Zakona o poticanju maloga gospodarstva s ciljem da u konačnici kroz drugo čitanje i ovaj zakon bude što jednostavniji i što prihvatljiviji za sve male i srednje poduzetnike na razini Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa. Da li želi predstavnik predlagatelja zaključno? Izvolite! Državna tajnica Tajana Kesić Šapić. …/Upadica se ne čuje./… Molim? Nisam vidio nikakvu repliku. Izvolite! hvala lijepo. Ja se zahvaljujem da svim prijedlozima i na ovoj raspravi. htjela bih prvo odgovoriti gospodinu Poropatu. Što se tiče Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja mi ne možemo ni ići na Vladu bez da se uvaže mišljenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i njihovo mišljenje je uvaženo i stavljeno je u članak 4. odnosno u članak 6. gdje kaže da sve potpore iz ovog zakona dodjeljivat će se u skladu s propisima o državnim potporama, tako da je taj dio riješen. Što se tiče uloge HBOR-a u Upravnom vijeću, u Upravnom odboru HAMAG-a smatramo da imamo sad jedanaest članova, i smatramo da je to sada previše i dosta je neefikasno, i mislimo da još jedan član dodatni u Upravnom vijeću HAMAG-a u ovom sad trenutku ne bi bio nužan da se njega stavlja. Što se tiče definicije same koja određuje mikro mala i srednja poduzeća. Mi naravno nismo prihvatili smjernice Europske unije koja je daleko veća nego što je to ova definicija o Zakonu o računovodstvu. Da smo ostali na ovoj definiciji u kojoj smo sada mi smo u totalnoj statističkoj diskrapanciji jer u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj zakonski su vrijedile dvije definicije. Jedna definicija po Zakonu o poticanju malog gospodarstva i druga definicija prema Zakonu o računovodstvu, i onda imamo situaciju da kada nam se na poticaje javljaju poduzetnici mi ne možemo odrediti u koju on kategoriju spada jer Zakon o računovodstvu je propisao jednu definiciju a Zakon o poticanju malog gospodarstva drugu. Iz tog razloga smo u ovom trenutku našli shodno da se usaglasimo sa definicijom o računovodstvu tako da možemo imati statističko praćenje da u svakom trenutku mi znamo koliko je malih, srednjih, mikro ili velikih poduzeća jer u ovom trenutku sada kada smo imali dvije definicije imali smo prema Zakonu o računovodstvu, onda smo mi prikupljali podatke iz FINA-e, onda smo mi to stavljali ovu našu definiciju i nikako nismo mogli doći na zelenu granu sa tim definicijama. Zbog toga je usklađivanje sa Zakonom o računovodstvu u ovom trenutku nužno. Što se tiče daljnjeg usklađivanja da li ćemo mi prihvatiti europsku definiciju ili nećemo, to sada ostaje na nama i na raspravi. To će naravno reći i u drugoj fazi kao što su u ovoj fazi budući da su u ovaj zakon bili uključeni svi naši partneri, sve komore. Isto tako, napravljena je analiza kao što sam već napomenula procjene učinaka koja nam je točno pokazala koliko će velikih poduzeća pasti u kategoriju srednjih, koliko će srednjih poduzeća pasti u kategoriju malih. Mi imamo sada situaciju da recimo po sadašnjem Zakonu o poticanju malog gospodarstva za mikro subjekte je definirano da su to subjekti koji imaju do deset zaposlenih. Međutim, vama može se pojaviti tvrtka na poticaj koja ima jednog zaposlenog i milijuna kuna prometa. Da li je to mikro? Nije mikro. Znači, trebamo točno definirati, točno odrediti do koje granice može koji poduzetnik dobiti potporu što ne znači da sada kao što je gospodin Pecek rekao za INA-u. Da bi netko potpao potpao u kategoriju mikro malih ili srednjih poduzeća on mora zadovoljiti dva od tri kriterija a to su broj zaposlenih, ukupni prihod ili imovina. Tako ukoliko ne zadovoljava, ukoliko dva kriterija od tri nisu zadovoljena ne može se svrstati u neku kategoriju tako da mislim da INA nikako neće moći pasti pod malo poduzeće. Evo, što se tiče još htjela bih se osvrnuti na gospodina Peceka što je rekao da se ovdje isključuju potpore koje su namijenjene zapošljavanju. To nije istina. One ostaju, one su ostale u zakonu u drugom stavku, znači da naravno da potpore za zapošljavanje da ali ne u ovakvom obliku u kojem su one bile navedene u starom zakonu, U sadašnjem zakonu one su točno u postotku propisivale koliko neki mali i srednji poduzetnik može dobiti sredstava ukoliko zaposli novog radnika. Međutim, te aktivne i preventivne mjere zapošljavanja su predmet Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima nezaposlenosti i jedna od djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je upravo dodjela takvih poticaja znači poduzetnicima malim, srednjim i velikima za zapošljavanje novih radnika po određenim Ali to ne isključuje da mi kao ministarstvo, mi i sada imamo u našim poticajnim mjerama recimo za poticanje razvoja klastera mi dajemo plaću recimo za klaster menađera isto tako poduzetniku kada zapošljava ali po drugim kriterijima, znači ne po ovima koji su sada stajali u zakonu. Zakon ne isključuje poticanje zapošljavanja, dapače ali ne u ovom postotku jer su se sada postoci promijenili. Sada za male i srednje poduzetnike je drugačiji postotak, znači za male, srednje i mikro su drugačiji omjeri, drugačiji postoci koji se mogu dodjeljivati za novo Što se tiče vertikalnih i horizontalnih mjera mislim da tu isto tako postoje, ono što je gospodin saborski zastupnik, ne mogu se točno sjetiti imena, Milinović rekao da u Hrvatskoj postoji devet institucija na centralnoj razini koje potiču malo i srednje poduzetništvo sa 65 programa. To je istina. Ali koliko još ima programa koji se provode putem lokalne samouprave, putem županija, putem općina, putem poduzetničkih centara. Tome se broj ne zna, iako bi svaka jedinica lokalne samouprave i svaka županija prema Zakonu o državnim potporama morala dostavljati Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja u roku petnaest dana nakon što nekom poduzetniku isplati potporu, u roku petnaest dana bi ona morala agenciji dostaviti ime i prezime dakle poduzetnika, poduzeća i iznos potpore koji je dobio jer prema znači potpore koje se odnose na …/Govornik se ne razumije./… potpore to su potpore male vrijednosti do 750 tisuća kuna koje jedan poduzetnik može dobiti u tri godine ali one se zbrajaju, tako da sada imamo situaciju da mi na centralnoj razini zbrojimo koliko je jedan poduzetnik dobio potpore u jednom, drugom ili trećem ministarstvu. Međutim, situacija da jedinice lokalne samouprave i županije ne prijavljuju potpore tako da mi ne znamo da li je neki poduzetnik već dobio na primjer oslobođenje komunalnog doprinosa u županiji Bjelovarsko-Bilogorskoj, a isto tako je dobio potporu iz Ministarstva gospodarstva recimo za neki projekt. Te se sve potpore trebaju zbrojiti i sve zbrojene potpore ne smiju prelaziti 750 tisuća kuna. I mislim da je to još jedan veliki problem koji se treba uskladiti i da jedinice lokalne samouprave i županije shvate ozbiljnost i da moraju prijavljivati takve vrste potpora. Nadam se da ćemo uz ovaj zakon moći to omogućiti da se to prati. Mi imamo puno projekata koje smo kandidirali, projekte Europske unije, između ostalog i jedan PHARE za 2005. godinu koji upravo bude objedinio, znači koji će biti objedinjavač svih potpora na centralnoj i lokalnoj razini da u principu vidimo koje su to sve potpore koje daju jedinice lokalne samouprave, a isto tako i ministarstva. Evo ja bih se svima zahvalila i do drugog čitanja ukoliko nađemo shodnim uvažiti primjedbe uvaženih saborskih zastupnika mi ćemo to učiniti, ali ukoliko nećemo moći, ako nema alternative onda to nećemo moći učiniti. Evo ja se zahvaljujem. Hvala lijepo. Pa ispravljam navod kako zapravo zapravo neće utjecati pomicanje kriterija prihoda i imovine zato jer od tri kriterija dva mora zadovoljiti poduzetnik. Pa gospođo Šepić pa vi ste povećali dva kriterija. Znači povećali ste prihod godišnji sa 60 na 216 milijuna kuna za malog poduzetnika i povećali ste imovinu sa 30 na 100 i nešto milijuna kuna. 100 i nešto milijuna kuna. Znači vi ste omogućili da dva kriterija već ukoliko ostvari poduzetnik da bude mali. Tako da Podravka, Pliva, karikiram opet INA će biti mali poduzetnik. Hvala lijepa.